Staðan er slík að ábyrgð okkar er mikil hvað Grindavík varðar. Við höfum m.a. verið að fara yfir framlengingu á þeim úrræðum sem

en núna fer að fjara undan þessum úrræðum vegna þess að fyrirtæki í Grindavík hafa verið að segja upp fólki og viðkomandi einstaklingar fara þá bara á bætur hjá Vinnumálastofnun. Síðan minnkar húsnæðisstuðningurinn verulega vegna þess að fólk er að kaupa sér annars staðar og er ekki í leigu. Við höfum mörg verið að velta fyrir okkur hvað tekur þá við. Þingmenn stjórnarandstöðunnar voru mjög duglegir við að ræða málefni Grindavíkur þessa tvo daga og við urðum margs vísari. Við getum lært hvert af öðru og við gerum allt of lítið af því að taka stór grundvallarmál og ræða þau í þaula.

hvað varðar Grindavík. Þetta kom mér á óvart og ég átta mig illa á því hvernig stendur á því að það er látið í hendur stjórnarandstöðunnar að tala um Grindavík og meiri hlutinn tekur ekki þátt í slíkri umræðu.

Ný fjármálaáætlun fær falleinkunn frá atvinnulífinu, frá fjármálaráði og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Það er að hægjast á efnahagslífinu og greiðslubyrði lána venjulegra heimila er að þyngjast verulega. Yfirdráttarlán upp á 17% eru tekin sem aldrei fyrr, dulin vanskil. Landsframleiðsla dróst saman um 4% á fyrsta ársfjórðungi og er útlit fyrir lítinn hagvöxt. Það blasir við núna eitraður kokteill samdráttar og mikillar verðbólgu. Ný ríkisstjórn byrjaði á því að segjast ætla að leggja áherslu á þrjú mál. Eitt af þeim var verðbólgan, eðlilega, enda blasir við að það er langstærsta hagsmunamál þjóðarinnar, venjulegs fólks, millitekjuhópsins, að ná niður vöxtum og verðbólgu,

Ég vil líka geta þess að það eru ekki miklar vonir bundnar við það samkvæmt greiningaraðilum að við sjáum fram á aukinn hagvöxt. Það er ljóst að það er þungskýjað og þá er vont, virðulegi forseti, fyrir þjóðarbúið að vera með ríkisstjórn sem er búin, þar sem ósætti setur þing, þjóð og samfélag í algjöra kyrrstöðu, þar sem ekki er ráðist í verkin. Ég segi bara: Það má kannski binda vonir við það að það eina sem þau geti komið sér saman um í ríkisstjórninni sé að láta gott heita og slíta þessu samstarfi. Guð láti nú gott á vita.

Ástæða þess að ég gekk til liðs við Flokk fólksins stofnunarárið 2016 er sú að flokkurinn er sá eini sem setur í forgang þau sem minna mega sín. Ég fylltist eldmóði yfir því að loksins væri kominn fram á sjónarsviðið flokkur sem berst fyrir bættum lífskjörum fátæks fólks. Göfug hugsjón Flokks fólksins hreyfði hressilega við mér á sínum tíma. Ég vil koma hér með dæmi um stöðu fátæks fólks á Íslandi í dag. Kona á sjötugsaldri var þegar úrskurðuð öryrki árið 2016, árið sem ég gekk full vonar fyrir hennar hönd og annarra til liðs við Flokk fólksins. Hún lapti dauðann úr skel eins og öryrkjar almennt á þeim tíma. Með henni uppi á Ásbrú býr dóttir hennar, sem vinnur fulla vinnu, ásamt barnabarni. Þessar mæðgur ná enn í dag varla að framfleyta sér með sameiginlegum tekjum, hvað þá að veita sér einhvern munað. Barnabarn þessarar konu, líf hennar og yndi, unir hag sínum vel í stórum leikskóla. Þar er til jafns töluð íslenska og enska. Barnið, fjögurra ára gamalt og fætt á Íslandi, bjargar sér orðið betur á ensku en íslensku. Það er auðveldara að læra ensku. Það má vel spyrja sig: Verðskuldar þúsunda ára gamalt móðurmál okkar ekki meiri virðingu en svo að fjögurra ára gamalt barn fætt á Íslandi bjargi sér betur á ensku en íslensku? Hvað líður loforði hæstv. ráðherra um að texta og talsetja erlent barnaefni? Framtíð þessara mæðgna er óviss. Það er byrjað að segja upp leigusamningum í hverfinu sem telur eingöngu leiguíbúðir. Sé þeim gert að flytja þá bíður gatan. Þær geta engan veginn greitt það leiguverð sem nú tíðkast og framfleytt sér um leið. Þetta er því miður ekki einsdæmi. Í einu ríkasta ríki heims lifir enn þá stór og stækkandi hópur undir fátæktarmörkum. Þessi kona sem ég hef nú sagt frá hefði með glöðu geði þegið þessar 30 milljónir sem ríkisstjórnin sóaði vegna galla á útgáfu bókarinnar Fjallkonan.

Herra forseti. Það er verulega áhugavert að fylgjast með ríkisstjórnarflokkunum reyna af veikum mætti að halda þessu stjórnarsamstarfi gangandi nú eftir forsetakosningarnar. Það ríkir fullkomin óvissa um framgang stórra mála hérna í þinginu vegna þess að flokkarnir koma sér ekki saman um það sem á að klára. Það sem er þó merkilegast af öllu er að Vinstrihreyfingin – grænt framboð virðist vera búin að fatta að hreyfingin er til vinstri. Formaður flokksins og þingmenn taka nú skýra afstöðu gegn Sjálfstæðisflokknum í hverju málinu á fætur öðru.

Það segir sig sjálft að stjórnarsamstarf sem gengur út á gagnkvæmt neitunarvald flokkanna er ekki sjálfbært fyrir þjóðina. Það á ekki alltaf að enda þannig að stjórnarflokkarnir stöðvi mál hvers annars, algerlega óháð því hvort þingmeirihluti sé fyrir þeim eða ekki. Þetta er ávísun á áframhaldandi kyrrstöðu. Á þetta höfum við í Viðreisn oft bent. Það er skýr þingmeirihluti fyrir því að auka orkuframleiðslu í landinu til að bregðast við orkuskorti og neitunarvald eins stjórnarflokkanna á ekki að koma í veg fyrir það. Það er ekki ólíklegt að það sé meiri hluti fyrir því í þinginu að fjölga lögreglumönnum, efla löggæslu og grípa til aðgerða gegn skipulagðri brotastarfsemi og hryðjuverkaógn þótt einn stjórnarflokkanna sé mögulega á móti Viðreisn vill leggja sitt af mörkum til að ná því máli í gegn, bæði til að efla löggæslu í landinu og efla öryggi borgaranna en ekki síður til að tryggja eftirlit með þeim valdheimildum sem beitt er. Rétt eins og í orkumálum er Viðreisn til í samtal við aðra flokka á þingi, óháð víglínum stjórnar og stjórnarandstöðu, um þau mál sem brýnt er að samþykkja áður en þingi er slitið. Sú pattstaða sem hér er uppi vegna ósættis innan stjórnarliðsins vinnur gegn hagsmunum almennings. Ein leið út úr því er ofur einfaldlega að láta reyna á (Forseti hringir.) hver vilji þingsins er, óháð því hvað einstaka stjórnarflokkum kann að finnast.

Ég var að hlusta á útvarpið í morgun og þá heyrði ég að hljómsveitin Nýju fötin keisarans var að senda frá sér nýtt lag: Er ég tilbúinn að elska? Næsta sem ég heyrði var auglýsing frá þekktum veitingastað sem sagði: Kærleikurinn er allt sem þarf. Mig langar að lesa fyrir ykkur hérna boðskap sem ég fékk sendan í tölvupósti í dag, sem er svona: Veistu hvað það þýðir að elska, að finna hjarta þitt svo barmafullt af gleði og þakklæti að þú getur ekki haldið því, það verður að streyma til allra mannvera umhverfis þig? Þetta er dýrleg tilfinning um vellíðan og að vera eitt með öllu lífi. Allur ótti, hatur, öfund, afbrýðisemi og græðgi hverfur úr vitundinni þegar kærleikur er til staðar. Ekkert rými er fyrir slíka eyðileggjandi neikvæða krafta í nærveru kærleikans. Sé hjarta þitt kalt skynjar þú ekkert kærleiksstreymi frá þér. Örvæntu samt ekki en líttu í kringum þig og finndu eitthvað sem þú getur elskað. Þér gæti fundist það smávægilegt en sá litli neisti gæti tendrað alla vitund þína uns kærleikurinn logar í brjósti þér. Mundu að jafnvel hinn smæsti lykill getur opnað hinar þyngstu dyr. Kærleikurinn er lykillinn að öllum lokuðum dyrum. Lærðu að nota hann uns allar dyr hafa verið opnaðar. Byrjaðu strax þar sem þú ert. Opnaðu augu þín og hjarta, sjáðu þörf og svaraðu henni. Og svo skulum við muna að Bítlarnir sungu: All you need is love.

Herra forseti. Þegar þingið kom saman eftir jólaleyfi hófst þingfundur á umræðu um málefni Grindavíkur. Ráðherrar og þingmenn í öllum flokkum töluðu einum rómi um hvað þyrfti að gera fyrir Grindvíkinga. Fyrst og fremst þyrfti að losa fólkið undan fjárhagsbyrðum og óþarfaáhyggjum og gæta að því að börnin fái fast land undir fætur með öryggi og rútínu skólagöngu og tómstunda. Þegar þjóð stendur frammi fyrir samfélagsverkefni af þeirri stærðargráðu sem við Íslendingar höfum gert undanfarið er farsælast að leysa það í þverpólitískri sátt og samstarfi. Það var settur á laggirnar einn þverpólitískur hópur til að undirbúa fasteignafélagið Þórkötlu. Það var mikilvægt að koma því félagi á koppinn hratt og vel en við vissum að mælistikan sem hönnuð var með þeim lögum gæti ekki dugað fyrir alla. Stjórnarflokkarnir lofuðu að þeim sem ekki fengju lausn sinna mála yrði mætt síðar en það bólar ekkert á slíkum lausnum. Einstaklingarnir þurfa að standa skil á lánum og skuldbindingum og mörg þeirra eru komin í veruleg vandræði. Á þeim frumvörpum sem við ræddum í gær má skilja að ekki verði meira gert í stuðningi við Grindvíkinga. Annað frumvarpið var um framlengingu rekstrarstyrkja og húsnæðisstuðnings út árið ásamt framlengingu á stuðningi til fyrirtækja til að greiða laun starfsmanna út ágústmánuð. Hitt málið er um afurðasjóð ef tjón verður á matvælum og fóðri í næstu hamförum og er ekki ætlað að bæta tjón sem þegar hefur orðið. Ráðherrar og þingmenn þvert á flokka hafa lýst því yfir að þau vilji taka höndum saman og leggja fram lausnir sem duga fyrir fólkið, fyrirtækin og samfélagið í Grindavík. Þrátt fyrir það liggja ekki fyrir lausnir sem duga fyrir alla. Ég spyr, forseti: Á virkilega að láta hóp Grindvíkinga sitja uppi með stórkostlegt tjón eftir hamfarirnar?

Herra forseti. Mannréttindi snerta okkur öll. Mannréttindareglur Sameinuðu þjóðanna eru bæði alþjóðlegar og algildar og full virðing mannréttinda er á ábyrgð samfélagsins alls. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var fullgiltur hérlendis árið 2016. Markmið samningsins er að tryggja öllu fötluðu fólki mannréttindi til jafns við aðra, banna hvers kyns mismunun á grundvelli fötlunar og efla og tryggja mannlega reisn og virðingu þeirra sem lifa við fötlun. Samningurinn kveður enn fremur á um að sjálfstæð innlend mannréttindastofnun sem uppfyllir viðmið Parísarsáttmálans um hlutverk, stöðu og starfsemi sé starfandi til að sinna eftirlitshlutverki með samningnum. Slík stofnun er því í raun skilyrði þess að hægt sé að lögfesta samninginn hérlendis. En mannréttindastofnanir sinna ekki bara réttindum fólks með fötlun heldur gegna þær lykilhlutverki þegar kemur að því að efla og vernda mannréttindi. Mannréttindastofnunum er ætlað að vera tenging milli stjórnvalda og félagasamtaka og eru þannig mikilvægur hluti þess að tengja og samræma réttindi einstaklinga annars vegar og skyldur ríkisins hins vegar. Slíkar stofnanir eru starfræktar á öllum hinum Norðurlöndunum og er Ísland í hópi aðeins fimm Evrópulanda þar sem slík stofnun er ekki starfrækt en nú verður loks breyting á því. mannréttindastofnunar á Íslandi leggjum við ýmis mannréttindi til grundvallar, svo sem bann við mismunun, rétt til lífs, bann við þrældómi og nauðungarvinnu, rétt til frelsis og mannhelgi, rétt til réttlátrar málsmeðferðar, friðhelgi einkalífs og einkaréttar, trúfrelsi, tjáningarfrelsi, rétt til menntunar, ferðafrelsi, rétt til heilsuverndar og til félagslegrar aðstoðar og svona mætti lengi áfram telja. Virðulegi forseti. Það er langt síðan samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var fullgiltur á Íslandi. Nú er kominn tími til að lögfesta hann. Með stofnun sjálfstæðrar mannréttindastofnunar er það markmið loksins innan seilingar.

Herra forseti. Húsnæðisöryggi er grunnþörf fólks og því afgerandi mælikvarði á velgengni og velsæld í okkar samfélagi. Þessu áttum við í Vinstri grænum okkur á og lögðum því bæði áherslu á það í stuðningi hins opinbera við kjarasamninga á vinnumarkaði og fögnuðum jafnframt þeirri áherslu sem þar kom fram á atriði sem lúta að húsnæðismálum. Nú þegar hefur orðið hækkun á húsnæðisbótum til fólks sem fólk tekur eftir; vaxtastuðningur jókst og fólk talar um það í samfélaginu að það finni muninn þarna. En það eru enn aðgerðir sem á eftir að hnýta endahnútinn á sem snúa m.a. að lögfestingu á heimild lífeyrissjóða til að koma frekar að uppbyggingu á langtímaleiguhúsnæði, sem ég held að sé aðgerð sem verður til þess að

og réttarbætur til þeirra sem skrifaðar eru út í frumvarpi um húsnæðislög. Þessar Þessar aðgerðir saman skipta gríðarlega miklu máli til þess að bæta húsnæðisöryggi landsmanna. Áherslan er rétt og við þurfum að klára þessi mál hér fyrir þinglok. Hæstv. forseti. Mig langar að nota þetta tækifæri og ræða hér um textíl- og fatasóun. 12. heimsmarkmiðið fjallar um ábyrga neyslu og ábyrga framleiðslu. Það varðar fataframleiðslu rétt eins og alla aðra framleiðslu í heiminum. Fyrir liggur að hver einasti íbúi þessa lands hendir að meðaltali u.þ.b. 20 kílóum af fatnaði og skóm á hverju ári. Eitthvað af þessu ratar í fatagáma Rauða krossins eða annarra samtaka. Sumt gerir það ekki og víðfrægir eru fatahaugarnir á ströndum Afríku þar sem offramleiðslu og ofneyslu Vesturlandabúa hefur verið bókstaflega dömpað í fangið á fátækasta fólki í heimi. Það vekur líka athygli að kaupgleði Íslendinga á sér lítil takmörk. Núna nýtum við netið sem aldrei fyrr. Mér skilst að þriðjungur fatakaupa sé gerður á netinu. Það kallar líka á hraðan flutning á milli landa. Hraðtískan eða skynditískan veldur því líka að það er offramleiðsla og ofneysla á fatnaði hvert sem litið er og lítið er rætt um það að 9% losunar gróðurhúsalofttegunda í heiminum koma frá textíliðnaði. Svo er að sjálfsögðu líka á þessu stóra máli jafnréttisvinkill, vegna þess að við upphaf virðiskeðjunnar eru það konur, og börn reyndar því miður, sem framleiða fatnaðinn í stórum stíl og við enda hennar eru það einnig konur sem sjá um kaupin og reyndar líka ráðstöfunina þegar þeim lýkur. Mig langaði til að nota tækifærið á þessum fallega sumardegi til að vekja athygli okkar allra á þessu.

Almenna reglan er að kröfu ber að endurgreiða á 12 mánuðum og hefst innheimtan 1. september. Hægt er að dreifa greiðslum til lengri tíma ef það reynist íþyngjandi fyrir viðkomandi að endurgreiða, segir í svari TR til blaðsins.

Herra forseti. Það var gaman að fylgjast með forsetakosningum um helgina. Þær höfðu allt sem við sem höfum áhuga á stjórnmálum viljum sjá. Það voru frambærilegir frambjóðendur, það var spenna, það voru sviptingar í skoðanakönnunum og á endanum fengum við afgerandi kosningu þar sem Halla Tómasdóttir fékk skýrt umboð til að vera forseti Íslands. En það sem mér fannst einna skemmtilegast við þessar kosningar var þátttakan. 81% kosningaþátttaka er stórkostlegur árangur og þetta er árangur sem náðist vegna þess að ungt fólk varð virkt í kosningunum. Ungu fólki var ekki sama um það sem hægt var að velja um á kjörstað á laugardaginn. Þau mættu í massavís og komu sinni skoðun skýrt á framfæri.

Þau vildu lækkun kosningaaldurs. Þau vildu gera samfélagið betra með því að draga ungt fólk að borðinu og hlusta á það í alvöru. Þess vegna held ég að það sé engin tilviljun að þetta unga fólk skilaði sér á kjörstað. Þetta er eitthvað sem við þurfum að vinna áfram með. minna forseta á þá dýrðardaga fyrir sex árum þegar við ræddum hér í 3. umræðu frumvarp mitt um lækkun kosningaaldurs. Við vorum hársbreidd frá því að lækka kosningaaldur í sveitarstjórnarkosningum niður í 16 ár. Við þurfum að taka þennan þráð upp aftur og vera öll saman í því, þessu réttlætismáli sem það er að víkka út kosningarréttinn til að gera stjórnmálin skemmtilegri og samfélagið betra. Tíminn til þess er eftir sumarið. Förum saman í þetta næsta vetur; lækkum kosningaaldur niður í 16 ár, samfélaginu til bóta. Forseti. Með leyfi forseta: „Jafnt og frjálst aðgengi allra til náms er ein af grundvallarstoðum framsækins og réttláts samfélags.“ Svona hefst umsögn Röskvu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Menntasjóð námsmanna. Það er alveg ljóst að markmið laga um Menntasjóð námsmanna, að tryggja stúdentum jöfn tækifæri til náms án tillits til efnahags eða stöðu, hefur ekki náðst. Framfærslan er allt of lág til að ná endum saman og vegna þess neyðast allt, allt of margir stúdentar til að vinna með námi. Námslánakerfið átti til að byrja með að vera félagslegt jöfnunartæki en kerfinu hefur verið snúið upp í andhverfu sína. Það tekur enginn lán hjá sjóðnum nema honum standi engar aðrar lausnir til boða. Lausnin átti svo að vera að setja á fót styrkjakerfi til að styðja nemendur í að sækja nám eftir eigin höfði og stuðla þannig að því að fleiri nemendur lykju námi. Lausn háskólamálaráðherra mátti samt augljóslega ekki kosta of mikinn pening og urðu styrkirnir þess vegna of lágir og voru látnir miðast við framvindu náms, sem þýðir að ef stúdentar lenda í skakkaföllum og ná ekki tilsettum námsárangri þá fá þeir ekki styrk. En ekki bara það, heldur þurfa þeir að greiða lánin sem þeir fengu greidd út fyrir fram strax til baka. Annars fá þeir ekki áframhaldandi námslán. Í stað þess að fjárfesta í menntun er búið að skapa endalausar hindranir fyrir nemendur í þeim tilgangi að verja kerfið og spara pening. En sparnaðurinn er til þess fallinn að koma í veg fyrir að styrkjakerfið nýtist þeim sem mest þurfa á því að halda, þeim sem standa höllum fæti, og þess sparnaðar sem kostar kerfið margfalt meira til framtíðar. Forseti. Ég ætla að gera lokaorð Röskvu í fyrrnefndri umsögn að mínum eigin, með leyfi forseta: „Fjárhagsstaða íslenskra stúdenta er með því versta sem gerist í Evrópu, stærstur hluti þeirra neyðist til þess að vinna með námi, andleg heilsa þeirra er af þeim sökum slæm og álag mikið. Námsframvinda í íslenskum háskólum er mun minni en æskilegt er. Óskiljanlegar tafir hafa orðið á nauðsynlegum aðgerðum í málaflokknum.“

tilheyrt meiri hlutanum, sem aldrei hefur klárað lista yfir þinglokamál sem eru forsenda þinglokasamninga og koma í veg fyrir málþóf. Þetta er því árleg pattstaða, störukeppni um hvort við erum að sinna vinnunni okkar eða ekki. Virðulegi forseti. Hefðbundið málþóf er því mein sem við öll í þinginu berum fulla ábyrgð á, líka ég. Þessi árlegi, vondi bragur á þinghaldinu, málþóf fyrir öll þinghlé, er ljóður á ráði annars vinnusamra þingmanna allra flokka. Virðulegi forseti. Það hefur verið lærdómsríkt að sitja í stól sem fjórði þingforseti. Það er t.d. mjög merkilegt að nær undantekningarlaust tala þingmenn út þann tíma sem þeir fá í umræðum. Jafnvel þótt þeir hafi löngu lokið af sér að ræða viðkomandi mál fara þeir í hringsól um eigin hugðarefni og lífsreynslu sem engum kemur sérstaklega við í þingsalnum og alls ekki þeim 30.000 sem sitja heima við sjónvarpið og fylgjast með. Ræðukóngar í erlendum þingum tala í 10% af tíma ræðukóngs á Alþingi Íslendinga. Þá er það ræðutíminn, virðulegur forseti, sem þvælist fyrir mörgum þingmönnum. Of margir þingmenn taka sér lengri ræðutíma en þingsköp gera ráð fyrir. Það er ósanngjarnt gagnvart þeim sem virða takmarkaðan ræðutíma. Þá er kvartað yfir því að áminning forseta, með því að slá í bjölluna, trufli ræðumanninn og þeir sem heima sitja heyri ekki hvað sagt er. Ræðumenn geta lagað þetta með því að virða ræðutímann og engin bjalla glymur. Virðulegi forseti. Ef við öll sýnum störfum þingsins meiri virðingu gætum við hætt að skammast okkar fyrir reglulegt málþóf og þeir sem sitja heima ná öllum ræðunum því að þá mun sjaldnar heyrast í bjöllunni. Hættum málþófi. Vinnum saman. Virðum þingsköpin. Virðulegi forseti. Síðustu ár hefur atvinnulífið verið að kalla eftir iðnmenntuðu starfsfólki. Samfélagið hefur tekið miklum breytingum og atvinnulífið kallar á iðnmenntað starfsfólk. Á ferðum mínum um kjördæmið hef ég heyrt frá fjölda fyrirtækja sem hafa næg verkefni en skortir tilfinnanlega iðnmenntað starfsfólk. Í morgun las ég frétt um það að metfjöldi nemenda taki nú sveinspróf í múrverki við Tækniskólann og að aukin jákvæðni sé í garð iðnnáms. Það hefur ekki alltaf verið raunin. Sífellt fleiri nemendur koma nú beint úr grunnskóla í iðnnám og það er vel. Það er greinilegt að aðgerðir sem miða að því að efla iðnnám eru að bera árangur. Í ljósi stóraukinnar ásóknar í verknám hefur Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra, sett stækkun verk- og starfsmenntaskóla um allt land í forgang á þessu kjörtímabili.

Til viðbótar verður ráðist í slíka samningagerð við Fjölbrautaskóla Suðurlands, Borgarholtsskóla og Verkmenntaskóla Austurlands og stefnt er á að viðbygging við alla þessa skóla komist í framkvæmdafasa á þessu kjörtímabili. Þessu til viðbótar stendur til að byggðar

Forseti. Fyrir Alþingi liggur frumvarp til laga um breytingar á lögum um útlendinga. Ein af breytingunum sem lögð er til í því frumvarpi lýtur að fjölskyldusameiningu fólks á flótta og er leynt eða ljóst beint gegn fjölskyldusameiningum Palestínumanna. Ég velti því svolítið fyrir mér þegar við erum að ræða svona mál, þar sem í umsögnum sem okkur berast frá bæði hagsmunaaðilum og öðrum sérfræðingum er bent á að málið sé slæm hugmynd,

Það getur því ekki verið að þetta snúist um fjöldann, þetta snýst ekki um fjöldann. Þetta eru fáir einstaklingar þegar á heildina er litið sem þetta bitnar á, fyrst og fremst börn. Við erum að samræma löggjöfina okkar við önnur ríki nei, nefnilega ekki. Við erum hér að reyna að samræma hana við eitt ríki, Danmörku. Þar er reynslan slæm af þessu fyrirkomulagi. Hún er slæm. Hún er neikvæð fyrir samfélagið. Hún er neikvæð fyrir fólkið sjálft. Hún er neikvæð á allan hátt, fyrir utan það að Danmörk er eitt af þeim ríkjum sem hefur ekki fullgilt barnasáttmálann. Umboðsmaður barna bendir á barnasáttmálann. Viðbrögð ráðuneytisins: Hagsmunir og réttindi barna eru ekki tromp í útlendingamálum. Hugsið ykkur, hugsið ykkur viðhorfið sem þarf að vera að baki orðum af þessu tagi.

Upplýsinga- og fjarskiptatækni er ekki lengur sérstakur geiri, heldur er hún grundvöllur allra nútímalegra, nýskapandi hagkerfa og samfélaga. Rafræn gögn eru miðdepillinn í þessum kerfum og geta skapað mikil verðmæti ef þau eru greind eða sameinuð við þjónustu og vörur. Hröð þróun gagnahagkerfisins og nýtilkomin tækni á borð við gervigreind, vörur og þjónustu í tengslum við Net hlutanna, sjálfstýrð kerfi og 5G vekja á sama tíma upp ný lagaleg álitaefni sem snúast um aðgang að gögnum og endurnotkun gagna, bótaábyrgð, siðareglur og samstöðu. Íhuga ætti að hefja vinnu varðandi málefni sem snúa að bótaábyrgð, einkum með því að koma til framkvæmda reglum um sjálfseftirlit og öðrum bestu starfsvenjum, tekið er tillit til tilmæla, ákvarðana og aðgerða án mannlegra afskipta í allri virðiskeðju gagnavinnslunnar. Slík vinna gæti einnig tekið til viðeigandi fyrirkomulags við að ákvarða bótaábyrgð, við yfirfærslu ábyrgðar milli þjónustuaðila sem vinna saman, við tryggingar og við endurskoðun.“

Þá tókum við stóran hluta af þeirri reglugerð og settum hann inn í lög og höfðum síðan, sem er mikilvægt atriði, sjálfa reglugerðina sem fylgiskjal með þeim lögum.

þá hornstoð í efnahagskerfi framtíðarinnar sem það er að verða. Þegar Evrópusambandið var að vinna að þeim reglum sem hér er verið að leggja til að innleiða var skotið á að innan skamms gæti það

Hvernig er hægt að dæma verk þeirra sem standa að þessari innleiðingu? Hvaða lærdóm getum við dregið af því hvernig fulltrúar Íslands í Brussel t.d. hafa fylgt þessu máli eftir ytra

Það virðist vera að við séum ekki að hugsa um þetta, að við ætlum ekki að vera þátttakendur í gagnahagkerfinu með því að hafa reglur sem eru nægilega vel innleiddar,